Заповядайте, господин Минчев.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Днес е своеобразен ден на панихида и упокой на един гигант на българската индустриална мощ.

за завод с такава роля в индустрията на България. Като на всеки покойник, нека да почетем неговите дела. Драги приятели, не се смейте, защото грехът пред този народ е огромен. Металургичният комбинат „Кремиковци” произвеждаше 3,5 млн. тона стомана годишно. Той усвои номенклатурата на стоманопроизводството на завиден брой производства на различни стомани. Той произвеждаше корабната стомана за българското корабостроене. И днес по света порят световния океан над хиляда кораба, построени със стоманата на „Кремиковци”. Над 1 млн. електрокари и мотокари с конструктивната стомана на „Кремиковци” все още работят по този свят с марката „построено в България”. Металургичният комбинат „Кремиковци” произвеждаше тръби за над 2 хил. км газопроводи. Тяхното качество беше по-високо от онова, което произвеждаше световната марка „Манис ман”.

800 хил. тона консерви. Металургичният комбинат произвеждаше цялата конструктивна стомана и бетонно желязо за огромната площадка, която беше България. Ето, това е делото на този гигант на българската индустрия. Мога да говоря още повече, но ме предупредиха за времето. Драги приятели, искам да кажа нещо, което трябва да бъде отчетено. Гибелта на „Кремиковци” е част от деиндустриализацията на България. В далечната 1992 г. един покоен министър в разговор ми каза следното да, нашият път е Европа, но има две условия, които двете водещи страни в Европейския съюз да нямаме металургия и машиностроене, а другата иска да нямаме мултикултурно земеделие и преработвателна промишленост. Това е в основата на цялата истина, която затвори Комбината за тежко машиностроене в Радомир,

не говорете за къща и не палете къща, и не упреквайте дом, който не сте строили. Всички онези, които проведоха политиката на деиндустриализация на България, заслужават презрението на целия български народ. Те не са хора, които работиха за бъдещето на тази държава. Преди 1944 г. България внасяше дори клинците за подковите на конете, а през а през 80-те години цялото машиностроене на България работеше със стомана, произведена от „Кремиковци”. Искам да Ви призова: драги приятели, цялата материална култура на социализма в България като победена страна трябваше да бъде унищожена. Останалото за тези 45 години на невероятен възход на българската държава, на най-гигантския модернизационен процес, осъществен през тези 45 години, остава за пропагандата и за поколенията, които нищо не знаят. Заради това аз считам, че проектът, който внасят колегите от „Атака”, е всъщност един огромен въпрос пред цялата българска политическа класа.

частната собственост, но ако искаме да имаме индустриализация, ако искаме да имаме производство, ако искаме да имаме България въобще, ние не можем да живеем като народ на услугите, като народ на туризма. В Европа са познати двете доктрини. Едната е „Маршал”, а другата „Моргентал”.

Няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Сидеров, за изказване.

в която всички представители на всички политически сили, изразиха отношение, и то задълбочено отношение, към темата, която ние предложихме. Темата е възстановяване на дейността или на това, което може да се възстанови, от Комбината „Кремиковци”. Тук искам да кажа, че това не е откъслечна тема. Тя е свързана с цялостната стратегия. Тук някои от колегите посочиха това, че е нужна такава стратегия – Стратегия за въздигане на България в индустриална и технологична посока. индустриална и технологична посока. Аз мисля, че това е възможно. Ние, представителите на „Атака”, мислим, че това е възможно. Днес обаче се убедихме, че не само ние, представителите на „Атака”, а и други представители на четирите политически партии, които са тук, мислят, че е необходимо. Аз не чух нито едно възражение, че е необходимо технологично и индустриално въздигане на България. Нека да мислим как то да стане. Аз знам, че възраженията как точно и в каква степен да се възстанови „Кремиковци” са много. Наистина има големи проблеми. Наистина, тук искам да опонирам на колегата Минчо Минчев, който е поет и публицист и използва един много силен образ, но аз само ще добавя – не, „Кремиковци” не е покойник. Нека да приемем, ако ако трябва образно да се изразяваме, че е някой, който е в кома, но може да бъде изваден от комата, може да бъде изваден от спящото състояние и да се върне към живот. Видях тази нагласа тук във всички колеги, във всички представители на всички парламентарни сили. Това ме радва, защото означава, че

тотална деиндустриализация на България, колонизиране на страната, съсипване на това, което имаме, в чужди интереси. Това беше наложено отвън. Дори няма значение дали десен управляващ – разбира се, дясното управление беше по-подходящо за това изпълнение, но лявото управление подаде топката на властта на дясното, така че тогава политическите сили заедно клекнаха пред външния фактор. Сега можем да покажем, че можем да започнем да се изправяме от клекналото положение и да го направим въпреки желанието на един наднационален международен фактор да колонизира държавите. Ако го направим, ще зарадваме и ще изпълним с надежда и упование обществото и българският народ, който в момента е много, много обезверен. За да не се изнасилват нещата, за да не става

променяме нещата. „Възлага на правителството – не „задължава”, да се предприемат спешни мерки и да се осъществяват необходимите действия за възстановяване на възможните производствени процеси при „Кремиковци”.” С това всъщност предлагаме предлагаме – това е жест към останалите парламентарни групи – да помислим как точно може да се реализира възстановяването на дейността на поне част от „Кремиковци”.

и да покажем, че в крайна сметка този Парламент може да работи и в съгласие. Мисля, че това ще бъде нов момент и приятна изненада за нашето общество. Благодаря Ви.

Редакцията, която предлага господин Сидеров, звучи по следния начин: „Възлага на правителството да предприеме спешни мерки и осъществи необходимите действия за възстановяването на възможните производствени дейности при комбинат „Кремиковци”.” Записано е за стенографския протокол. Подлагам на гласуване предложението за отлагане на дебата,

Отлагане на дебата с тези последващи действия.

Предложението е прието. отлагаме дебата по внесения от Парламентарната група на „Атака” проект на решение с действията, които господин Сидеров предложи да бъдат извършени след прекратяването на дебата. Уважаеми колеги,

Уважаеми колеги, продължаваме със следващата точка от седмичната програма, включена по реда на чл. 49, ал. 7 по искане на парламентарната група на Партия ГЕРБ,

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тъй като темата е достатъчно важна – вълнува обществото, вълнува българските граждани, българските избиратели, моля да подложите на гласуване предложението да бъде излъчван дебатът пряко по Българското национално радио и Българската национална телевизия, така както предходният дебат.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

относно предложение за произвеждане на национален референдум, № 401-00-3, внесено от президента на Република България на 30 януари 2014 г. На редовно заседание, проведено на 26 февруари 2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от Президента на Република България. Предложението за произвеждане на национален референдум и мотивите към него бяха представени от госпожа Румяна Коларова – секретар по връзки с гражданското общество към администрацията на Президента.. Предложението е внесено на основание чл. 10, ал. 1, от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. То съдържа искане за произвеждане на национален референдум по следните въпроси: 1. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? 2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? 3. Подкрепяте Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите? В дискусията участие взеха народните представители Филип Попов, Екатерина Заякова, Цецка Цачева, Иван Иванов, Данаил Кирилов, Емил Радев и Четин Казак. Председателят на Комисията по правни въпроси господин Четин Казак представи пред народните представители процедурата, по която следва да се развие обсъждането на предложението в Народното събрание. Безспорно е, че Народното събрание следва да се произнесе с решение, но доколкото предмет на обсъждането е предложение за произвеждане на референдум, внесено от Президента на Република България, процедурата, приложима за неговото разглеждане е тази по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, а не по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Този извод произтича от характера на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, като специален закон по отношение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. За разглеждането от Народното събрание на предложението за произвеждане на референдум в случаите, когато субект на инициативата е Президентът, следва да се приложи по аналогия процедурата, описана в чл. 13 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Според ал. 5 на същата разпоредба постоянната комисия на Народното събрание, на която предложението е разпределено като водеща – в случая Комисията по правни въпроси, трябва да го обсъди в срок не по-късно от 1 месец от датата на разпореждането на председателя на Народното събрание за разпределянето. На основание чл. 84, т. 5 от Конституцията на Република България именно Народното събрание е органът, който следва да извърши своеобразна преценка за допустимост на въпросите, по които се предлага произвеждане на референдум. Това се налага от съдържащите се в закона ограничения, чл. 9 по кои въпроси, по силата на самия закон, не се допуска произвеждане на национален референдум, а правилността на тази преценка изисква да се направи и анализ на съдържанието на предложените въпроси. Резултатът от този анализ води до извода, че извън ограниченията по чл. 9 са въпросите: „Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно?” и „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите?”. Поставянето на въпроса „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и на националните референдуми?” обаче е юридически недопустимо да бъде поставен за обсъждане чрез референдум. Произвеждането на национален референдум е форма на пряко участие на гражданите в държавната власт, тоест проявление на принципа на народния суверенитет. Този основен конституционен принцип е иманентно свързан с формата на държавно управление (чл. 1 от Конституцията на Република България). Затова въвеждането на задължително гласуване при национален референдум по същество е промяна в основен принцип, на който е изградена формата на държавно управление. А промените във формата на държавно управление по силата на чл. 158, т. 3 от същия нормативен акт са изключителна компетентност на Велико Народно събрание. Избирателното право е субективно право на гражданите от вида на политическите права – право, чрез упражняването на което гражданите участват в конституирането на изборни държавни органи. То обединява: активното избирателно право, правото на едно лице да избира – чл. 42 от Конституцията на Република България, и пасивното избирателно право, правото на едно лице да бъде избирано – чл. 65 и чл. 93, ал. 2 от Конституцията. Предложеният въпрос е съотносим само към един от аспектите на избирателното право – активното избирателно право. Член 42 от Конституцията на Република България обаче е поставен систематично в Глава втора „Основни права и задължения на гражданите”.

чл. 57, ал. 1 от Конституцията забранява отнемането на права, която обхваща и активното избирателно право. Вярно е, че ал. 3 от чл. 57 позволява ограничаване на някои права на гражданите, включително и на активното избирателно право, но това ограничаване може да се въведе със закон, и то само при обявяване на война, на военно или друго извънредно положение. Същата разпоредба определя и временен характер на ограничаването

Въвеждането на задължително гласуване при произвеждане на избори по същество предлага трансформирането на едно право в задължение. Отмяната на правата на гражданите обаче е изключителна компетентност на Велико Народно събрание, изрично определена в чл. 158, предложение второ, за препращането към решаването на въпросите за изменение на чл. 57, ал. 1 и 3. Именно компетентността на Великото Народно събрание е юридическата пречка въпросът „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и на националните референдуми?” да не може да бъде поставен за обсъждане чрез национален референдум. Тази невъзможност се определя от изричната разпоредба на чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, според която въпросите от компетентността на Великото Народно събрание не могат да се решават чрез референдум. Наред с това, следва да се има предвид, че трансформирането на едно право в задължение поражда и множество други юридически въпроси, които следва да бъдат отчетени. На първо място, дали такава промяна съответства на чл. 25 от Международния пакт за граждански и политически права, в който се поставя изричен акцент върху „свободно изразяване на волята на избирателите”? Макар и само по отношение на изборите за членове на Европейския парламент, разпоредба в сходен смисъл се съдържа и в чл. 39 от Хартата на основните права на Европейския съюз. На следващо място, от значение е и как една такава промяна ще се отрази на цялата система на основните права на гражданите. Всички конституционно уредени права са във взаимна връзка и обусловеност. Трансформацията при едно от правата обективно ще наложи промени и при други права. Така например правото на мнение, прогласено в чл. 39, ал. 1 от Конституцията, включва и правото да не се изразява мнение и ако активното избирателно право и ако активното избирателно право се определи като задължение, това би довело до противоречие със съдържанието на правото на мнение в тази му част. На следващо място, при създаването на задължение за осъществяване на определено поведение следва да се отчитат и хипотезите, при които обективно не е възможно задължението да се изпълни. Естеството на поведението – да се гласува в точно определен ден, не допуска възможност да се уредят на ниво закон случаите, когато по обективни причини лицето не е в състояние да изпълни задължението си. Създаването на едно задължение има смисъл, когато е обективно възможно да се осъществява ефективен контрол за неговото изпълнение, а за неизпълнението му е предвидена съответна санкция. Създаването на задължение да се гласува ще наложи създаване и на състав на правонарушение за неизпълнението му, което изисква и финансово, и ресурсно осигуряване на целия процес по контрола и реализацията на юридическата отговорност. В мотивите към предложението на Президента за този въпрос се посочва, че по такъв начин ще се постигне ангажираност и на онези граждани, „които са се отчуждили от политическия живот”, което ще повиши легитимността на изборните резултати и стабилността на институциите. В същото време извън обсега на въпроса остават другите форми на пряка демокрация, в които гражданите изразяват волята си чрез гласуване – местен референдум и общо събрание на населението. Едва ли може да се приеме, че тези форми са с по-малка значимост от националния референдум, само защото чрез тях се решават въпроси от регионално значение. Факт е, че в предложения въпрос тези форми не са обхванати, а подобна диференциация трудно може да бъде юридически аргументирана. Принципът на народния суверенитет, прогласен в чл. 1, ал. 2 от Конституцията на Република България, не съдържа деление във връзка с непосредственото осъществяване на властта от народа, а чл. 2, ал. 1 от Конституцията определя формата на държавно устройство на Република България като единна държава с местно самоуправление. Още повече, че в предложението за въпрос „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?” такова ограничаване липсва, което показва съществена непоследователност в изразената воля на вносителя на предложението. Макар и допустим за обсъждане чрез национален референдум, предложеният въпрос „Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно?” по същество е неясен. Каква е волята на вносителя на предложението за този въпрос може само да се предполага поради следните основания: Вярно е, че Конституцията не съдържа уредба за вида на избирателната система, чрез която се избира Народно събрание. Това е и причината различните избирателни закони при нейното действие да предлагат различни варианти на избирателни системи. Изборното ни законодателство винаги е следвало логиката при конструиране на колективни органи, какъвто е и Народното събрание, да се прилага пропорционалната избирателна система, а при избори за президент и вицепрезидент и за кметове – мажоритарната избирателна система. Изборното ни законодателство предвижда, че в избори за Народно събрание могат да участват и независими кандидати, издигнати от инициативни комитети. По същество това е възможност за мажоритарно избиране на народни представители и е съществуваща и в момента алтернатива на пропорционалната избирателна система. Това законодателно решение показва, че въпросът в предложената му редакция – „част от народните представители да се избират мажоритарно”, създава невярна представа, че такава възможност към днешна дата няма и тя следва да бъде създадена, ако резултатът от референдума е положителен. Предложената редакция създава и сериозни затруднения да се определи какво всъщност е имал предвид вносителят с тази формулировка. Най-вероятно идеята е да се подложи на референдум решението дали да се въведе смесената избирателна система за избори за Възможно е обаче вносителят на предложението да е имал предвид намаляване на прага за избиране на независими кандидати. За съжаление, категоричен отговор не може да се открие и в мотивите към предложението. В тази част те се изчерпват с общо девет изречения, част от които са с преобладаващо декларативен характер, а друга част съдържат общоизвестни теоретични тези за позитивните страни на смесената избирателна система. и едва ли вносителят на предложението за референдум споделя идеята, че при пропорционалната избирателна система няма значение какви са личностните характеристики на предложените кандидати, като поставя акцент върху това само при мажоритарната избирателна система. Едва ли вносителят на предложението е имал и предвид, че при смесена избирателна система политическите партии няма да излъчват мажоритарни кандидати (точно обратната беше практиката при произвеждането на изборите за народни представители през 2009 г.), което би означавало да се ограничи участието в избори на политическите партии като основен политически субект. Изложените аргументи показват деликатната ситуация, в която е поставено Народното събрание. Според чл. 10, ал. 4, изречение второ от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление „въпросите се изписват на общоупотребим български език, кратко точно и ясно”. Ако въпросът остане в предложения вид, положителният отговор на него като резултат от референдума, няма да даде яснота на Народното събрание какво следва да направи то по-нататък, за да обективира в правна норма това желание на гражданите. При налична възможност за номиниране на независими кандидати от инициативни комитети при избори за Народно събрание, на практика измененията в изборното законодателство биха могли да са насочени

А неясната воля, съдържаща се в този въпрос, създава риск при предлагане на друга редакция от Народното събрание, да се направи възражение, че смисълът на въпроса е променен. Същият контекст има и обстоятелството, че предложената формулировка не съдържа указание за колко народните представители се предлага мажоритарен избор. Тази неопределеност също създава затруднения. Народното събрание не би могло да редактира въпроса чрез определяне на броя на народните представители, за чийто избор да се прилага мажоритарната система, тъй като няма гаранции, че такава редакция няма да бъде определена като промяна на смисъла на въпроса. Ако обаче въпросът не бъде редактиран в посока на конкретизация и бъде предложен за гласуване чрез референдум в предложената формулировка, всяко последващо законодателно решение в изборното законодателство може да бъде атакувано с аргумента, че не съответства на волята, която гражданите са изразили. Начинът на формулиране на третия въпрос: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите?” по същество възпроизвежда изречение от Решение на Конституционния съд № 4 от 2011 г., VІІІ – „електронното гласуване не е противоконституционно, бидейки вид дистанционно гласуване”. Същото това изречение обаче продължава с уточнението, че другият вид дистанционно гласуване е по пощата. За да се избегне частта от мотивите на същото конституционно решение, с които се обосновава нарушаването на тайната на вота при използването на интернет като средство за гласуване по електронен път, в мотивите към предложението изрично се посочва, че „отговорност на народните представители ще е да намерят законодателни решения, които гарантират тайната на вота” и че „конкретната реализация на електронното гласуване не е предмет на референдума”. Начинът на формулиране на въпроса, съдържащ едновременно „дистанционно” и „по електронен път” всъщност изисква прилагане на средство, позволяващо да се гласува от място, различно от избирателната секция. Това при всички случаи изисква наличие на публична мрежа за пренос и съхраняване на данни по електронен път, дори и когато това средство е мобилно устройство. Според същото решение на Конституционния съд именно публичността на мрежата създава „основателни опасения за самия пренос и съхраняване”, както и не дава гаранции за доброволността и автентичността на волеизявлението. Така при евентуален положителен отговор на този въпрос от референдума, Народното събрание ще трябва да търси друго средство, различно от интернет, което да позволява гласуване по електронен път, за да се осигури посочената в мотивите към предложението цел улесняване на 1,5 милиона българи в чужбина да гласуват, от която и да е точка на света. Съпоставянето на гласуването по електронен път чрез публична мрежа с използването на такава мрежа за други дейности, извършвани по електронен път е некоректно. То не отчита факта, че при извършването на другите дейности по електронен път е от съществено значение е както кой е авторът, така и какво е съдържанието на направеното волеизявление. От гледна точка на упражняването на активно избирателно право или гласуване при референдум, предвид изискванията за упражняване на активно избирателно право при всички видове избори и условията за участие в референдуми е от значение кой е авторът на волеизявлението. В същото време, обаче от такова значение е и запазването на тайната на волеизявлението, тъй като то отразява как е гласувал съответният гражданин. След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 6 гласа „за”, 8 „против” и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание следният Проект на решение:

Отхвърля предложението за произвеждане на национален референдум внесено от Президента на Република България по въпросите: 1. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? 2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и на националните референдуми? 3. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите?”. Благодаря. Благодаря, господин Казак. Това беше докладът на Комисията по правни въпроси. Няма доклад на Комисията за взаимодействие с гражданските организации и движения. Откривам дебатите. Процедура – заповядайте, госпожо Цачева.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 Тъй като в 12,30 ч. днес трябва да започне блиц контролът, а видно от часовниците в пленарната зала остават по-малко от 15 минути време за дебат, с оглед важността на обсъждания въпрос и очакванията на българските граждани за това как ще се произнесе Народното събрание по предложението на държавния глава за произвеждане на национален референдум, аз правя процедурно предложение след приключването на блиц контрола да бъде удължено времето до гласуване на решението в доклада на Правната комисия. Алтернативно, Алтернативно, господин председател, ако това мое предложение бъде отхвърлено от пленарната зала, то моля утре като точка първа да продължим с дебата и да гласуваме. Колеги, няма как, след като приемането на решение за национален референдум е изцяло в компетентността на Народното събрание по Конституция, да избягаме от тази своя отговорност и с процедурни хватки да не се стигне до решение в днешния пленарен ден, най-късно утре като точка първа. Моля да подкрепите едно от двете предложения в тази последователност, в която ги направих. Съответно, господин председателю, Ви моля да ги подложите на гласуване. Благодаря, госпожо Цачева. Обратно предложение – госпожа Манолова.

Плевнелиев направи мечешка услуга на ГЕРБ, като върна Изборния кодекс – безсмислени мотиви, отхвърлено вето. Днес ГЕРБ се опитва да си върне услугата също по мечешки, като по извънреден начин включва искането на Президента за национален референдум в програмата на Българския парламент. Шансът да бъде обсъдено детайлно и евентуално прието това предложение е след постъпването на гражданската подписка с подкрепата на над 500 хиляди български граждани. Ако искаме да бъдем коректни и към самата инициатива за референдум нека да изчакаме да видим каква ще бъде подкрепата за тези въпроси от българските граждани и тогава Българският парламент да се произнесе по нея, защото, уважаеми колеги, както се чу и от доклада на Правната комисия, има много сериозни възражения по отношение на съответствието с Конституцията и изобщо коректността на зададените от Президента въпроси. Но ако те се подкрепят от 500 хиляди български граждани, тогава тяхната тежест ще бъде друга и тогава и шансът и Президентът да получи един обмислен, аргументиран отговор от Българския парламент, ще бъде много по-голям. Нека в условията на извънредност да не вкарваме в програмата на Народното събрание един въпрос, който наистина е от изключителна важност за хората, най-вече защото става дума за най-демократичния инструмент Нека да не влизаме в схемата да участваме в една колосална злоупотреба с този демократичен инструмент. Първото предложение е: след блиц контрола да бъде удължено заседанието, тоест след 14,00 ч., до приключване на гласуването по текущата точка. И второто алтернативно предложение, ако първото не бъде прието: утре първа точка от работата на Народното събрание да бъде сега обсъжданият проект за решение. Гласуваме първото процедурно

Уважаеми господин председател, моля да подложите на прегласуване така внесеното предложение. Разбираем е страхът отляво (шум и

смятаме да изпълним нашите ангажименти към гражданите, за разлика от тях, които направиха референдум за „Белене”, вече една са година в управлението, отново излъгаха хората и нищо не правят за „Белене”. (Шум и Разбирам страха на управляващите от гласа на народа. Това е истината – не желаят да чуят гласа на народа. Разбирам и желанието да се сложат намордници на хората. Моля, подложете на прегласуване

е прието. При тази ситуация трябва да гласуваме и второто алтернативно предложение на госпожа Цачева, тоест утре първа точка от заседанието на Народното събрание да бъде обсъждането и гласуването на проекта за решение по предложение за произвеждане на Национален референдум. Моля, гласувайте.

Уважаеми господин председател! Дами и господа народни представители, сами разбирате колко несъстоятелно е това, което правите. Вижте часовника и си и си отговорете – възможно ли е в оставащите по-малко от 5 минути да се развие дебат по внесена точка в дневния ред, която в никакъв случай не е извънреден способ, а легитимно право на всяка парламентарна група всяка първа сряда от месеца да предложи точка за обсъждане в дневния ред? Колеги, ако Вие имахте възможността, нямаше да допуснете тази точка изобщо, защото е ясно от начина, по който гласувате днес в пленарната зала, ясно е от начина, по който сте заявили вече позиция по проекта за решение, не можете да избягате от тази отговорност. Рано или късно ще поемете отговорността за своето решение, но това няма как да се случи без дебат, заради това бяха предложенията. Постъпвам коректно ако не желаете днес да се удължи работното време, нека да започнем утре с тази точка, но да проведем дебата и да приемем решение, защото, колеги, сме длъжни по Конституция да приемем решение. Затова Ви моля още веднъж: подкрепете поне втората алтернатива – в утрешния ден да продължим с разискванията по тази точка, които не са и започнали.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вижда се колко е силно желанието да се преустанови дебатът по по предложението на Президента за референдум. Ние бяхме свидетели на това искане и в дебатите на Правната комисия. При положение че отхвърлихте двете наши процедурни предложения, си позволявам да предложа на Вашето внимание следното: да отложим за утре сутрин блиц контрола и да продължим с разискването на вече започналата точка от дневния ред – с дискусия по предложението на Президента на Република България за провеждане на референдум. Благодаря Ви.

нещото, което не чухме в аргументите на направените последователно три процедурни предложения, е, че нищо не налага този спешен порядък, в който да се гласува решение на Народното събрание по внесеното предложение от Президента.

срок от три месеца, който се прилага както за подписка, така и за внасяне на предложение от Президента или от другите субекти, на които законът дава право да инициират референдум. Срокът от три месеца е далеч от изтичането си, така че Народното събрание ще се произнесе в този срок по това искане. Нищо не налага това да стане сега, толкова спешно. Благодаря. Това беше обратно предложение на предложението на господин Кирилов за отлагане на блиц контрола за утре. Гласуваме предложението на господин Кирилов за отлагане на блиц контрола за утрешното заседание. Гласували

зала.) Уважаеми дами и господа, имате думата съгласно правилника. Започваме от парламентарната група с най-много членове. Господин Московски, заповядайте – първи въпрос. Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, дами и господа вицепремиери, колеги! Уважаема госпожо Бобева, въпросът ми е към Вас. През месец февруари 2013 г. приключи проектът „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централни системи за електронно правителство” на обща стойност 12 млн. лв., финансиран с европейски средства. Тъй като Вие много често избягвате да споменавате какво сте заварили през месец май 2013 г., ще си позволя да изброя системите, които бяха разработени в рамките на този проект: Първо, създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите; второ, надграждане на единна среда за обмен на електронни документи, внедряване на централизирана документно-оборотна система; трето, надграждане на национален портал; четвърто, разработване на централна система за мобилна нотификация, справочно-информационна дейност; пето, централизирана система за управление на комуникационна и хардуерна инфраструктура; шесто, разработване на унифицирани изисквания към центровете за съхранение на особено чувствителна информация. В периода 2013 г. тези системи бяха въведени в пробна експлоатация, а от месец юни 2013 г. трябваше да влязат в реална експлоатация. Част от тезите, които повтаряте, за приемствеността, на практика не се случват, тъй като в сферата на електронното управление категорично липсва такава. Нормално е, след като поехте управлението, в рамките на няколко месеца да се ориентирате в обстановката и затова Ви оказахме помощ – моят заместник Валери Борисов разговаря с Вас, има входирано и писмо към Вас. За да Ви предпазя от изкушението да цитирате какво сте свършили през последните осем месеца в сферата на електронното управление, ще спомена следното. През месец септември 2013 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения подписа договор за предоставяне на безвъзмездна помощ по по Проект „Надграждане на съществуващи и изграждане на нови централни системи за електронно управление с оглед усъвършенстване на информационно-комуникационната дейност”. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Тази сутрин влязох в портала на електронното управление и с изненада установих, че все още се появява съобщението: „Уважаеми посетители, порталът е в експериментална експлоатация.

март 2014 г. Конкретният ми въпрос към Вас е: какви са мерките, предприети за осигуряване на надеждна поддръжка на системите за устойчивост на целия проект? Припомням, че в съответствие с подписания договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между министерството и управляващия орган, бенефициентът бенефициентът е длъжен да осигури устойчивост на постигнатите резултати в рамките на минимум три години след приключване на проекта. В противен случай е възможно да се връщат дори изброените средства.

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, благодаря за въпроса. Няма да имам възможност да отговоря подробно каква е политиката в областта на електронното управление. По отношение на приемствеността трябва да отбележа, че заварихме около 100 електронизирани услуги – на първо място, в Националната агенция по приходите, следвана от МРРБ и Министерството на финансите. Това, което, на първо място, направи Министерството на транспорта в рамките на неговите компетенции, ще маркирам само с няколко думи: разработена и внедрена е софтуерната инфраструктура за информационни междурегистрови връзки – знаете, проблемът е основно за връзките между отделните регистри; реализирани са над 50 междурегистрови електронни услуги между най-използваните 34 регистъра; разработени са референтен модел на архитектура за централна и общинска администрация и шаблонни помощни софтуерни пакети на централен и общински модел; реализирани са над 20 електронни административни услуги по референтния модел чрез внедряване на автоматизирани информационни системи, базирани на шаблонните помощни софтуерни пакети; разработен е и единен модел за електронна идентификация; в процес на внедряване са 50 електронни административни услуги за пилотна община по проекта за Столична община. Има и още редица дейности, които са в процес на изпълнение. Какво предстои? Предстои промяна в нормативната уредба, която ще позволи адекватно да се прилагат принципите на електронното управление.

Беше проведен Съвет по електронно управление, на който беше приета стратегията. В рамките на общественото обсъждане получихме доста предложения по стратегията, които са отразени. Проблемите с електронното управление се решават, работи се интензивно както от страна на Министерството на транспорта, така и на отделните министерства. След приемането на стратегията всяко едно министерство ще изработи конкретни мерки в тази област. По отношение на въпроса Ви за конкретния проект, ще Ви дам писмена информация. Благодаря.

Господин председател, господин министър-председател, дами и господа вицепремиери, уважаеми колеги! Госпожо Бобева, това, което изброихте, са направени проекти до изтичане на мандата на ГЕРБ. Аз конкретно Ви запитах какви мерки сте предприели, тъй като на голяма част от тези проекти гаранционният срок след тяхното изпълнение изтича края на месец март.

Искам да сте наясно, че екипът, който разработи всички тези проекти, които изброихте, и са реализирани в мандата на Партия ГЕРБ, е значително, да го наречем, оредял и целенасочено, дори по време на дебата за бюджета аз няколко пъти използвах тази трибуна да акцентирам, че това правителство целево не заделя нито един лев допълнително към средствата за развитие на електронното управление. Влизаме в един период, в който има голяма опасност да бъдем санкционирани заради липсата на поддръжка на тези системи. Не само че не се гарантира тяхното устойчиво развитие, а по-скоро се гарантира тяхното неизползване и съответно санкция заради непостигане на резултатите след тяхното въвеждане. Призовавам Ви от тази трибуна да си влезете в ролята на ресорен вицепремиер и да наложите необходимата политика такава, че да гарантира устойчиво надграждане на изградените вече системи за електронно управление и, дай Боже, разбира се, по-нататъшното му развитие. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, господин председател. Използвам правото от името на Парламентарната група на ГЕРБ като единствена възможна процедура да Ви запозная с един факт,

който стои пред хората, е много належащ. Използвам възможността и правото си, тъй като и премиерът, и всички вицепремиери са тук също да вземат отношение по този въпрос. Съжалявам, че председателят на Бюджетната комисия не присъства в залата, защото може би той беше един от най-големите радетели на поправката в Закона за местните данъци и такси. Знаете един месец преди Нова година приехме поправки в Закона за местните данъци и такси, с които наложихме на българските граждани, които ползват преференции при плащането на данъците на своите автомобили, да предоставят сертификат за екологична норма на своя автомобил – дали е Евро 3, дали е Евро 4, 5 и така нататък. Това е ново, което досега го нямаше в закона. Дотук всичко е добре, но какво се получава на практика? Според тази поправка в закона,

от основните вносители на автомобили, тъй като сертификатът трябва да се извади от оторизирания вносител, цената възлиза между 20 и 80 лв. Ако усредним цената за такъв сертификат средно около 50 лв. и се направи една груба сметка един милион автомобила по 50 лв. са 50 милиона, които българските граждани, собственици на такива автомобили, трябва да заплатят на фирмите-вносители, за да им бъде издаден такъв сертификат, който да предоставят в съответната данъчна данъчна служба към общините. Общо взето ние прехвърлихме отговорността на общините и ги направихме виновни. Обръщам се и към вицепремиер Бобева, тъй като все пак тя отговаря за икономиката на страната: това ли е начинът да борим да борим проблемите с икономиката, да търсим ръст – като вземем 50 милиона от българските граждани, от българските собственици на автомобили и ги дадем на десет фирми, които

15, 20, 30 лв. Трябва да дадеш 80 лв. за сертификат, да отидеш в данъчната служба и да ползваш преференция 20 лв. Вие ще кажете: да, тази преференция ще важи още две години. Само че тази преференция няма да важи още две години, защото ние в закона записахме, че има степенуване и съответните еко норми след определени норми излизат като преференции. Да не говорим, че в голяма част от градовете, включително и областни, да не говорим за по-малките общини, няма представителства на тези фирми – вносители на автомобили, официални оторизирани вносители, което е свързано с още един допълнителен разход от гледна точка на транспорт, време и така нататък. Което де факто означава, че с нашето означава, че с нашето решение, по-скоро с решението на управляващото мнозинство, ще налеем доста голям приход в десетина фирми. Моят призив е съвсем скоро да сформирате една работна група, да оправите това недоразумение, било с някакъв нормативен акт, защото със законова уредба ще стане много бавно, с промяна в правилниците да бъде оправено това недоразумение, за да не подлагаме българските граждани наистина на това, което сътвори Народното събрание – допълнително терзание на така и така празният им джоб. Това е моят призив. Пак казвам, не влагам никаква политика. Не искам да го разбирате погрешно, но наистина грешката, въпреки че лично аз от тази трибуна, може би колегите си спомнят, няколко пъти призовавах, че това ще бъде в ущърб на българските граждани и не е редно това, което правим. Също тогава предупредих, че в моето изказване Пак Ви умолявам: съобразете се да не даваме повод с този документ да се потвърждава така и така нещо ясно. Защото е нормално, че когато един автомобил е произведен след 2000 г., той естествено е съобразен с екологичните норми Евро 3 и така нататък. Можеше съвсем спокойно да се вкара или сертификата, или годината на производство. Давам Ви го просто като един коз, с който можете по възможно най-бързия начин да реагирате. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН

Благодаря, господин председател. Дами и господа народни представители, господин министър-председател, дами и господа вицепремиери! Използвам и аз възможността за изявление от група, първо, за да Ви зарадвам с една новина. Няма да Ви поставям проблеми в моето изявление. Има предостатъчно проблеми. Искам да Ви зарадвам, да Ви сгрея сърцето с една прекрасна новина за победата на едно българско момиче – малката Мария Дренчева, която сред 850 деца е спечелила най-висок резултат на международна олимпиада по математика в Москва тези дни. Получила е рекорден брой точки – 59. Само за уточнение ще кажа, че най-високият резултат на руските деца е 53 точки. Тоест едно потвърждение, че българската нация е сред най-интелигентните нации в света. Ние политиците сме в дълг на нашите таланти и този повод, и други подобни поводи на наши български талантливи деца ни дава шансът Народното събрание и правителството да помислим за формиране на един фонд за подпомагане, за стипендии за образованието на такъв вид деца, защото ние наистина сме в дълг към тях. Това, на което искам да обърна внимание вече като много сериозен и не толкова приятен геополитически момент, са събитията, които стават в Украйна и по този повод

бъде, разбира се, прието и одобрено от правителството, с една декларация за ненамеса, първо, за неутралитет на България във всички възможни аспекти на това понятие, тъй като има опасност да бъдем въвлечени военни действия, България да бъде използвана като бази. Знаете, че тук има американски бази, бази, които се използват от американските военни без никакъв контрол от България. Те биха могли да бъдат използвани за действия срещу други държави, което ние категорично не приемаме, и би трябвало Народното събрание да излезе с ясно становище по този въпрос. Предлагаме една декларация, в която казваме ясно, че изразяваме безпокойство от намесата на външни фактори в политическия живот на Украйна. Какво имаме предвид? Имаме предвид това, че през последните седмици в столицата на Украйна действаха въоръжени и финансирани от други страни терористи, които извършваха поредица от убийства, палежи и разрушения. Тези терористи бяха пряко подстрекавани от официални лица от други държави, например помощник-държавния секретар на САЩ Ноланд, сенатори от САЩ и други официални лица, представляващи лица от Европейския съюз. Също така от организации като Националния фонд за демокрация, който се финансира от Конгреса на САЩ. Тези организации и лица подпомагаха пряко групи и елементи, които изразяваха открито фашистки, антисемитски възгледи или бяха просто криминални елементи. Тук ние предлагаме на Народното събрание да каже, че е против извършването на държавни преврати по насилствен начин в която и да е държава на света, тъй като в Украйна всъщност беше извършен един държавен преврат. Сега всички декларации и изявления, които се правят по отношение на днешното правителство на Украйна, трябва да имат едно важно уточнение – че оспорваме легитимността на днешната власт в Украйна. Тъй като, тук се обоснова много ясно юридически и политически, имаше нарушаване от страна на опозицията в Украйна на Споразумението от 21 февруари 2014 г. за примирие, подписано от външните министри на Франция, Германия и Полша. Процедурите на Върховната Рада по отстраняване на президента Янукович, по изменение на Конституцията и разпускане на Конституционния съд, подлежат на дискусия, що се касае до тяхната юридическа легитимност и валидност. В състава на правителството, което днес управлява Украйна и което

чиито представители отправят заплахи срещу малцинствата в Украйна, борят се ограничаване на езиците, които не са украински, включително и български. Депозирани са законопроекти за забрана на политически партии, включително парламентарно представени. Такива елементи, за каквито говоря – екстремистки, неонацистки, всъщност в момента управляват Украйна и трябва да кажем ясно дали сме съгласни и дали България го приема като демократична държава, член на Европейския съюз. Да не изброяваме какви вандалщини и убийства бяха извършвани под ръководството на тези хора, някои от които сега са вече министри. Като пълноправен член на ООН, на Европейския сътрудничество на Съвета на Европа и Съвета на Европа България трябва остро да осъди всяка форма на екстремизъм и радикализъм и в частност опитите за дискриминиране и асимилация на българите от страната на днешните и да се положат всички усилия за разрешаване по мирен начин на конфликта там. Но мирният начин не означава поощряване на екстремизма, неонацизма и фашизма в Украйна. А всъщност днешното управление на Украйна е именно такова – неонацистко и фашистко. Затова ние се обръщаме с молба към ръководството на Народното събрание да придвижи тази декларация колкото може по-бързо, за да можем да откликнем на актуалната обстановка и България да има една адекватна позиция, а не да бъдем пак накрая или да чакаме мнението на други държави и ние някак си там да се впишем между него. Ние трябва да имаме ясна позиция, да кажем ясно, че в Украйна имаме наши сънародници, които трябва да защитим категорично, при всички условия, трябва да заявим също така несъгласието си с намесата на външни фактори в живота на Украйна – имам предвид САЩ и финансирани от САЩ организации, които поощряваха там неонацизма и да го кажем ясно на глас. Тук не трябва да има безпокойство, че от американското посолство някой ще ни смъмри, както тук се страхуват и се страхуваха досега наши ръководители, и ще каже: Вие защо така се изказвате за САЩ? Ами, защото САЩ се месят във вътрешните работи на много държави. Това е държава, която неведнъж е проявявала по един международен престъпен начин намесата си в други държави, включително с много убийства, с военни действия, с незачитане права и суверенитет на отделните държави. Много са случаите след 1945 г., след края на Втората световна война. САЩ е инициатор и пряк участник в над 100 такива интервенции. Има много литература по въпроса, мога да запозная ръководството на Събранието, който желае, с тези факти, включително от американски автори, които критикуват политиката на своята държава на груба намеса във вътрешните работи на други страни. В случая събитията в Украйна бяха провокирани от външни фактори. Те съвсем не са спонтанен израз на протеста на народа, защото няма такива народи, които са добре въоръжени, с модерни оръжия, запалителни, бойни и експлозивни вещества, нападат професионално и правят преврат. Това не може да бъде мирен граждански протест. Подобно нещо се опитаха да разиграят и в България същите тези външни кръгове, ние ги наричаме „соросоиди”, но в по-мека форма, слава Богу, и тази опасност не е отминала. Има хора и в България, които са готови да се включат, има и криминални елементи, има и неофашистки елементи, и неонацистки, които с удоволствие биха се включили в екстремистки действия. „Атака” осъжда категорично подобно действие както в България, така и в чужди държави. „Атака” е против извършването на държавен преврат срещу законните правителства на една държава – ще направя аналог и със Сирия. Там ние казахме много ясно нашата позиция. Там също беше направен терористичен опит за преврат срещу законното правителство на тази държава и това беше представено като борба за освобождение на страната. А всъщност зад тази борба стояха терористи, джихадисти, хора, които избиват и извършват ужасни зверства, уж в името на освобождението на страната си. Тези терористични елементи се движат от спецслужбите на няколко държави в света. Това са САЩ, Израел, в някои случаи се включват и държави като Турция. Те инспирират, финансират и пряко въоръжават подобни групи с цел разбъркване, на принципа „разделяй и владей”. Украйна е една огромна държава, в чието създаване, облагородяване и одухотворяване има огромно значение българският елемент.

Господин председател, уважаеми колеги! Вярно, че днес е ден на опозицията, ама опозиция, опозиция – минахме оттатък правилата. Господин председател, обръщам Вашето и на колегите внимание върху чл. 102, ал. 6 от Правилника за организацията Той забранява по време на блиц контрол да се правят декларации от името на парламентарни групи. Моля, колеги, като сме си измислили правила, като сме си ги приели с гласуване, ако обичаме и да си ги спазваме! Този блиц контрол е различен от другия и освен че губим време, мисля, че повсеместно злоупотребихме и с търпението на министър-председателя, и на вицепремиерите. Но най-важното е, че има правила и моля ако може сами да си ги спазваме, тъй като сами сме си ги приели. Благодаря.

късната зима на 2009 г. – февруари и март, когато поради разногласия между Русия и Украйна в България спря за две седмици доставката на природен газ. Сегашната ситуация в Украйна наподобява тогавашната и вярвам, че дори колегите отдясно може да са притеснени за бъдещето на енергийните доставки за България. България. След края на тяхното управление в хранилището в Чирен бяха останали 60 милиона кубически метра газ, тоест то беше изпразнено от съдържание и подлагащо на риск бъдещето на енергетиката на страната. Към днешния момент по моя информация там има над 200 милиона, което дава някаква сигурност за Делян Добрев.) В крайна сметка вярвам, че правителството има някакъв план за справяне в подобна ситуация. Моят въпрос, господин министър-председател, е: може ли да ни кажете какво смята да направи правителството, ако случайно спрат доставките на газ

в рамките на 2 минути. ще си позволя да направя кратък коментар за цитирания от Вас период – края на 2008 г. и началото на 2009 г. Мисля, че са доста различни предпоставките, тъй като тогава беше търговски спор,

да прогнозираме спиране на газовите доставки по няколко съображения. Украйна засега плаща. Дългът, който е натрупала, е несравнимо по-малък спрямо 2009 г., когато

за разплащане на газовите доставки от „Газпром”, така че да не се стига до аналогичен, подчертавам, търговски спор, какъвто беше през 2009 г. По предварителна информация, неофициална, разбира се, самата Русия е предложила заем на Украйна, за да могат да се разплащат газовите доставки, тоест, струва ми се, че това е индикация за добра воля от страна на руската страна да не бъдат прекъсвани газовите доставки. ние от миналата седмица нагнетяваме газ в Чирен. Количествата там са такива, че при евентуално, подчертавам, евентуално спиране на газовите доставки, при рационализиране на доставките вътре, в страната, бихме могли да ползваме това хранилище приблизително около месец, месец и половина. Като добавим и собствения газ – около десет на сто от потреблението, това би ни дало известно спокойствие за два месеца напред. Пак подчертавам обаче – при намалени доставки, отчитащи най-чувствителните потребители, да не се спираме само на тях, има възможност и чрез реверсивна връзка да се ползва газ от южната ни съседка Гърция, без да коментирам колко ще струва това. Естествено че ще струва малко по-скъпо. Всички тези варианти се проиграват, така че да не бъдем изненадани, но пак подчертавам, нашите анализи сочат, че степента на достоверност на прекъсване на газовите доставки не е много висока. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин премиер. Господин Куюмджиев, имате две минути за реплика.

Удовлетворен съм от него и вярвам, че правителството наистина ще осигури сигурността на енергийните доставки за България, още повече че по моя информация и работата по междусистемните връзки не само с Гърция, но и с другите съседни страни напредва. Искам да Ви окуража да продължавате в същия дух, за да се избегнат екстремни ситуации и да няма опасност за българския бизнес и българските граждани. Благодаря Ви. Благодаря и аз. Господин министър-председател, имате възможност за дуплика. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Куюмджиев, може би не коментирах интерконекторните връзки, тъй като с изключение на румънската, която предстои да бъде въведена в експлоатация в края на този месец, с известно забавяне спрямо първоначалните планове, останалите не бихме могли да ги интерпретираме в контекста на сегашната ситуация, но работим ускорено за тяхното изграждане – както с Гърция, така и с Турция и Сърбия, така че в средносрочен план да имаме добра свързаност на нашата газопреносна мрежа със съседните страни, което да позволява още по-голяма маневреност при евентуални бъдещи кризисни ситуации. Не го споменах, тъй като очевидно тук става въпрос за месеци, а не за години, така че другите интерконектори, които са в начален стадий, не биха могли да свършат работа. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър-председател. Следващият въпрос е от Движението за права и свободи. Заповядайте,

Ахмед. МУСТАФА АХМЕД (ДПС): Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа вицепремиери! Въпросът ми е към вицепремиера госпожа Бобева и той е следният: каква е политиката на правителството по отношение на

В тази област се реализираха няколко приоритетни стъпки. Първото беше възстановяване дейността на Междуведомствения съвет по деинституционализация, на който аз съм председател. Проведохме вече няколко заседания, приехме нова визия за деинституционализация на децата, създадохме работна група, в която активно участват неправителствени организации, тоест ние разглеждаме деинституционализацията като въпрос не само на правителството, но и на неправителствените организации и местните власти. В резултат на тази дейност можем да се похвалим и с някои конкретни успехи. Около 300 деца са деинституционализирани за периода от края на май до днешна дата, като още по-добра, по-хубава новина е това, че около 90 от тях вече са осиновени. По отношение на дейностите Вие знаете, че възприехме нов модел за приемни семейства и благодарение на законодателните промени първите резултати са в това, че много по-масово кандидатстват приемни семейства да да получат такъв статут. Мисля, че около 500 бяха молбите, от които около 350 са удовлетворени, така че и в тази насока определено имаме Работим с повечето общини – 53 общини са всъщност, по подобряване условията в домовете за деца. Текат текущи ремонти и други дейности за подобряване средата, в която живеят децата. децата. Предизвикателствата, разбира се, както знаете, са свързани с ограничените бюджетни средства, затова работим по три големи проекта, които добавят финансиране и създават условия за по-интензивна деинституционализация. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря,

Уважаема госпожо Бобева, удовлетворен съм от отговора. Надявам се да имаме последователна политика в това отношение. Децата ни са най-важното. Благодаря. Благодаря. Госпожо Бобева, желаете ли дуплика? Не. Благодаря. Следващият въпрос е от господин Сидеров. Заповядайте, господин Сидеров, да зададете въпрос от името на Парламентарната група на Господин министър-председател, моят въпрос е към Вас. Той се отнася до посещението на турския външен министър Ахмет Давутоглу, което беше на 27 февруари Едно изненадващо за българската общественост посещение, бих казал, защото нямаше предварителна подготовка, анонсиране, даже малко трудно журналистите се ориентираха в информацията той кога идва, къде идва и така нататък, което само по себе си

това, ако трябва да се изразя на майчин език, беше му направен един „ихтибар” голям. Защо се налагаше да се прави такъв ихтибар, тоест уважение, преведено на български, на човек, който е външен министър, да бъде приет от министър-председателя? Това е единият ми въпрос и свързаният с него подвъпрос е какво обсъждахте, тъй като след това нямаше пресконференция или брифинг, на който да се обяви каква е била темата на срещата. Бяха ли поставени важни за България въпроси, които стоят между България и Турция? Благодаря. Господин министър-председател, заповядайте да отговорите на поставения въпрос. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Сидеров! Ще внеса пояснение, че посещението на турския министър действително беше отложено от началото на февруари, мисля, заради сгъстения график около откриването на Олимпийските игри в Сочи. Така че посещението не беше съвсем изненадващо. Може би в последния момент беше определена новата дата, което е създало впечатление, че отложеното посещение се осъществява съвсем набързо след закриването на Олимпийските игри. Що се отнася до това кои точно са приели външния министър, не е необичайна практика при посещения на външни министри, тоест с по-нисък ранг, да бъдат приемани и от премиери, и от президенти, особено що се отнася до важни наши партньори, в това число членове на Европейския съюз или наши съседни страни, с които имаме активни търговски взаимоотношения. За пример мога да Ви кажа, че аз съм приемал още няколко други министри, от други страни разбира се, в това число военният министър на Сърбия например, като наш също важен партньор. Малко по-късно този месец предстои, в програмата ми присъства, да приема външния министър на Испания една, струва ми се, приятелска страна, страна – членка на Европейския съюз, с която имаме доста общи интереси както в рамките на Европейския съюз, така и в глобален план. Що се отнася до темата на разговорите, разбира се, посещението беше кратко. В по-големи детайли взаимоотношенията са обсъждани на равнище външни министри, е съвсем нормално. А на посещението при мен в най-общ план бяха подчертани някои от основните въпроси, по които работят двете страни. В това число ще си позволя да цитирам напредъка

бързам да кажа – най-вероятно след европейските избори в България, за да обсъдим на равнище Министерски съвет и други важни за двете страни въпроси. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин министър-председател. За реплика – господин Сидеров. Аз умишлено не изброих въпросите, които би трябвало да бъдат поставени пред турската страна при такива срещи, но от отговора Ви разбирам, господин министър-председател, че всъщност ако сте говорили по някакъв важен междусъседски въпрос, той е бил свързан само с превозвачите. Какво точно сте решили, не казахте, но поне сте засегнали този въпрос. Дали сте поставяли въпроса, разбирам, че не сте го поставяли за обезщетението за тракийските имоти от 1913 г., което е на стойност над 10 млрд. долара, които Турция ни дължи и по който въпрос имаме решение на Народното събрание още в миналия Парламент – тук беше гласувано с голямо мнозинство, и това решение всъщност възлага още на предишното правителство, но то важи и за това правителство, защото е решение на Народното събрание. По този въпрос, разбирам, че не сте разговаряли, което за мен е пропуск. Не сте разговаряли явно и по въпроса защо се намесват турски посланици и консули във вътрешните ни работи – с пряка намеса в общински съвети, например в Карлово по повод вълненията около връщане на имоти на Мюфтийството и така нататък. Това също е много важен въпрос, защото Турция неведнъж си позволява със своите консули и посланици да се меси в наши вътрешни работи. Това не трябва да се допуска и при всяка една среща с турски представител, независимо външен министър, премиер или председател на парламентарна делегация, както беше преди седмица, трябва да му бъде поставян и този въпрос. България не може да допусне такава намеса, никоя суверенна държава не трябва да го допуска и трябва да реагира. Липсата на реакция за мен е много странна и много тревожна, защото тя е една инерция от минали правителства, при които се водеше една – ние от „Атака” я наричаме – „васална политика спрямо Турция”, а трябва да имаме суверенна политика. За да бъдем добри съседи с една държава, трябва да сме точни в отношенията си. Засега турската страна не е точна в отношенията си. Затова аз не съм удовлетворен от тази Ваша среща. Не разбирам също така защо трябва да има общи заседания между кабинетите на Турция и България? Това за мен е абсолютен нон сенс. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря. Господин министър-председател – за дуплика.

решаването на които е обект на обсъждане в специализирана смесена комисия, която функционира още от 90-те години. По отделни въпроси има напредък, по други – все още не. Бих искал обаче да подчертая, че претенциите между двете страни не са само и единствено едностранни, което усложнява воденето на преговорите и взимането на бързи решения. Не бих препоръчал да се възприема такъв подход, тъй като някои от проблемите, както и този, който Вие цитирате, са много стари и наслоени с много проблеми и около тях. Така че едно прибързано решение не мисля, че ще бъде в наша полза. Благодаря Ви. Благодаря, господин министър-председател. Съгласно правилника, независимите народни представители също имат възможност за своите въпроси. Има ли желаещи? Няма. Продължаваме с втори кръг въпроси на блиц контрола с представител на

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господин вицепремиери! Моят въпрос е към Вас, господин премиер. На 12 февруари на заседание на Министерския съвет Вие лично, в качеството си на председател на Министерския съвет, сте изразили съмнение

За да не съм многословен и голословен, ще цитирам Вашите думи на самото заседание, когато сте казали: „Сигурен съм, че има надписване от опита ми с многобройни такива проекти. Самият факт, че от 5 млн. стават 9 милиона, е използване на форсмажорна ситуация, за да се надписва“.

лв. На това заседание на 12 февруари Вие сте изискали финансова ревизия и проверка, като сте искали и виновните лица да бъдат наказани. Проверката трябваше да бъде изготвена до 28 февруари,

не. Въпреки това Министерският съвет е отпуснал тези 22 млн. 500 хил. Моят въпрос е: какво е наложило преди да се изчака окончателната ревизия и проверка, Министерският съвет да отпусне тези средства? Благодаря.

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Вярно е, сигурно нямаше да си спомня точните думи, но смисълът на това, което казахте, Изразих хипотеза, че сметката за оградата си заслужава да бъде проверена и назначих веднага такава проверка, която включва инспектори от Инспектората към Министерския съвет

дали да проверяват само законосъобразност, или да разширят и целесъобразност. Към края на миналата седмица имаше много предварителен вариант на доклада. Не бих искал сега да спекулирам и огласявам каквито и да е данни. Страхувам се обаче, че хипотезата ми е била основателна. Затова разпоредих и допълнителни проверки, в това число и по-детайлен анализ на виновните длъжностни лица. лица. Вие пропуснахте, може би в стенограмата не е отразено, но контекстът на изказването ми в Министерския съвет беше, че искам и длъжностните лица при евентуална злоупотреба със средства или по-скоро опит за злоупотреба, тъй като все пак това касае и е своеобразна форма на предварителен контрол, тъй като средствата все още не са изразходвани. Отпуснати са не 22 милиона, а тези, които Вие цитирахте – 9 млн. 600 хил. лв. като бланково решение, при условие че се разплаща само срещу проверени разходо-оправдателни документи,

има и журналистически разследвания, до редица спекулации за начина и реда, по който са избрани съответните фирми. Няма да влизам в политическо говорене,

Благодаря. Уважаеми господа народни представители! Съгласно изпълнението на един от плановете за справяне с бежанската вълна от есента на миналата година взехме решение да бъде изградено инженерно съоръжение или преградна стена върху част от границата, която има най-трудна видимост, такъв е смисълът, при това спешно, защото такъв тип задачи трудно подлежат на съмнение дали са спешни, или не. Можем да водим и дебат дали съоръжението е спешно, или не

Оказа се, че такива са ни процедурите. Първо, трябва да се направи технико-икономическо задание, да се одобри. То има срокове. Понеже армията е изпълнител, ако беше тръгнала по стандартните членове на

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми вицепремиери, уважаеми народни представители! Господин премиер, моят въпрос е към Вас и е свързан с това, че през последните седмици и дни обстановката в Украйна е изключително сложна и напрегната. Случващото се там пряко засяга и стотици хиляди наши сънародници и техните семейства. Още веднъж трябва да се подчертае, че това е най-голямата исторически оформила се диаспора на българи извън пределите на Отечеството. Винаги нашите сънародници в Украйна са се отнасяли към България, към своята родина като към майка с много пиетет, с изключителна любов, защото става дума за родината на техните прадеди. Днес те очакват от България подкрепа в този съдбовен за тях момент. Затова моят въпрос към Вас, господин премиер, е: какви действия предприема българското правителство, за да бъдат защитени сигурността, интересите и правата на нашите сънародници в Украйна? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Славов. Господин министър-председател, въпросът е към Вас. Заповядайте за отговор. Благодаря. Уважаеми господин Славов, една от точките в плана ни за действие по отношение на Кризисния щаб за ситуацията в Украйна е точно защитата на българското национално малцинство в рамките на общоприетите международни практики, разбира се. Като пряко действие – министър Вигенин вчера беше в Киев на разговори с външния министър и с премиера, с основна тема „Състоянието на българското малцинство и загриженост за зачитане на неговите права и свободи”. Било е подчертано, че ние не насърчаваме по никакъв начин действия, които да намаляват правата на гражданите от каквато и да е националност в Украйна. В това число например е Законът за езиците – с удовлетворение разбираме, че украинските власти готвят нов вариант, в който, струва ми се, да поправят допуснатата от тях грешка. Оценяваме, че това е грешка на новата власт в Украйна. Ще се стремим и занапред да насърчаваме правителството в Украйна, което и да е то, при евентуални нови избори тази година да спазва правата и свободите на всички граждани на територията на Украйна, независимо от тяхната националност, религия или езикова принадлежност. Естествено, нормално е акцентът ни да бъде състоянието на нашето малцинство. Благодаря Благодаря, господин министър-председател. Господин Славов – за реплика. Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин премиер, уважаеми вицепремиери, уважаеми колеги народни представители! Най-напред, господин министър-председател, искам да поздравя Вас и ръководеното от Вас правителство за спешното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, на което беше направен обстоен анализ на ситуацията в Украйна. Да благодаря за този отговор, който Вие дадохте и ангажиментите, които поехте от името на българското правителство, че по всякакъв начин ще бъдат подкрепени и защитавани интересите на българското национално малцинство в Украйна нещо, което, повтарям, е от изключително значение за стотици хиляди българи и за техните семейства, които очакват именно такъв подход и такава политика от Република България. Благодаря Ви. Благодаря. Следващият въпрос – от Парламентарната група на Движението за права и свободи. Има ли въпрос парламентарната група? Няма. Следва Парламентарната група на „Атака”. Заповядайте. Моят въпрос е към министър Йовчев относно това, че етническият състав на един български град вече е подменен. Става дума за Харманли. В град Харманли вече имаме 62 националности. Политическа партия „Атака” многократно предупреждаваше за пришълката напаст, която ще притеснява българските градове. Неслучайно ние инициирахме подписка срещу тях. Неслучайно през месец ноември се включихме в протест в Харманли – да не се отваря този лагер. Какво се случи? Няколко месеца по-късно жителите на Харманли не издържаха и излязоха на протест. Причините са много. Причините са много. По-важни са въпросите, които си задават хората. Хората се питат: кой ще ни чуе, кой ще ни защити? Чу ги, разбира се, партия „Атака”. Кой ще ги защити? Ако МВР не ги защити, партия „Атака” ще ги защити, защото ние сме български националисти и ще пазим българските граждани! Питат се: защо българската държава дава 1100 лв. за пришълец, а 35 за едно българско дете и 150 за един български пенсионер? Моите въпроси към Вас са във връзка със сигурността в Харманли: в Харманли: От какъв тип е лагерът в Харманли? От затворен от два до четири, от отворен или регистрационен център? Това е изключително интересно. Всички се питат: защо те свободно се разкарват по улиците? Какво прави МВР, за да се спрат посегателствата от страна на пришълците към жени, млади момичета и деца? В момента няма да питам точно каква е числеността на лагера и дали наистина там работят само 15 души охрана, но ще питам: вярно ли е, че служителите са недостатъчни за охраняване на лагера? Благодаря Ви. Господин Йовчев, въпросът е към Вас. Заповядайте за отговор.

лагерът в Харманли е от открит тип, защото в момента според българското законодателство ние можем да изграждаме само такива лагери. Надявам се, че промените, които предложихме в Закона за бежанците, ще бъдат приети и тогава ще имаме и лагери от затворен тип, което ще позволи разграничаване. Тези хора, за които в достатъчна степен нямаме информация за техния произход, причините, поради които са дошли или за тяхното минало, ще има възможност да бъдат поставени при условия, в които няма да им се разрешава свободно придвижване и ще има по-продължителен период на изучаване.

Искам да Ви уверя, че охраната е абсолютно достатъчна към момента, както и че Министерството на вътрешните работи е предприело съответните мерки за сигурността. Трябва да Ви уверя, че не само за Харманли, за всички места за настаняване на бежанци, както и около лагерите и местата на дирекция „Миграция” са предприети допълнителни мерки. Усилено е полицейското присъствие над три пъти, има и разработени специални планове във всяка от областните дирекции, според които се вземат специални мерки за сигурността.

едно лице, чужд гражданин, което е заявило, че търси закрила на наша територия и са взети адекватни мерки. Ако не се лъжа, към момента дори вече е предвидено експулсирането му извън територията на страната. Искам да Ви уверя, че от началото на стартирането на националния план са предприети мерки, включително и за намаляване на броя на нелегалните имигранти на наша територия. В резултат на този в началото на годината имаме около 260 души само, които са регистрирани като нелегално преминали нашата граница. В резултат на това ние имаме възможност и успяваме в момента да се справим много по-добре с управляване на процесите, които са свързани с нелегалните имигранти и с бежанците – лицата, които търсят закрила. Искам да Ви уверя, че това беше отчетено и на последния Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”, на който беше споделена информация от доклад на Службата за подпомагане и търсене на убежище към Европейската комисия, според която България е направила много през тези няколко месеца. Първоначално страната е била в тежка ситуация, с много трудности, предвид големия обем на тази миграционна вълна, която ни застигна, но в момента ситуацията е коренно различна. Да, има още процеси, които трябва да се подобрят и въпроси, които трябва да се решат, но като цяло оценката е изключително положителна. Искам да Ви кажа, че такава положителна оценка за България беше споделена и от директора на

Благодаря Ви. Честно казано мен не ме интересува, че директорът на „Фронтекс” ни е похвалил. Мен ме интересува сигурността на жителите на Харманли и пряко това, което те искат – сигурност за техните деца. Неслучайно беше този протест. Този протест трябва да Ви бъде като една червена лампа. След този протест ще последват и други протести. Просто затегнете контрола. Ако трябва пратете жандармерия, направете всичко необходимо тези хора да нямат досег до българските граждани по този начин, както е в момента. В момента те са абсолютно на свобода, абсолютно се разкарват, правят си каквото си искат и никой не ги контролира. А относно това дали има сигурност – медиите излъчиха репортаж, в който се казва, че всяка вечер по двама-трима напускат лагера

Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Монев, още веднъж Ви уверявам, че се вземат всички необходими мерки. Следим внимателно ситуацията в местата за настаняване и при необходимост ще бъдат взети и допълнителни мерки, както искам да Ви уверя и в следното, че ще положим грижи за сигурността на българските граждани не само които произтичат от наличието на бежанци в съответните територии. Не правим разлика дали тези, които създават проблеми за обществения ред и за престъпността, са бежанци или са български граждани, така че от тази гледна точка искам да Ви уверя, че ще продължим да налагаме върховенството на закона. Благодаря Ви. Благодаря, господин Йовчев. Още веднъж питам: независими народни представители желаят ли да зададат свои въпроси? Няма такива. Уважаеми колеги, поради изчерпване на въпросите в блиц контрола, съгласно процедурата в правилника, закривам заседанието. Следващото заседание е утре, четвъртък, 9,00 ч.